a on je to mogao učiniti u tom trenutku, a sad više ne. Sukladno članku 223. Poslovnika Hrvatskog sabora predlažem da se provede objedinjena rasprava o prvih 5 točaka dnevnog reda. I moram reći da sam u konzultaciji sa Evo pa to ću sad ja reći, pa to smo se dogovorili, i klub HDSSB i klub Hrvatskih laburista također je u pauzi meni rekao da isto predlažu objedinjenje točki dnevnog reda. Ja vam se na tome zahvaljujem. Mi smo to već prije napravili u da tako kažem predstavnicima klubova kukuriku koalicije. Da li se slažete s ovim prijedlogom? Ne treba glasovati ako se slažete da ne glasujemo. Ne, ne ja ću sad predložiti nešto da ne moramo gubiti vrijeme. Ako se slažete da je to onda jednoglasno da to stavim na glasovanje? … Dakle, utvrđujem da smo jednoglasno odlučili objediniti raspravu sa sljedećim točkama: 1. Konačni prijedlog Zakona o Vladi Republike Hrvatske, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. P.Z. br. 4 1. Konačni prijedlog Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 3 1. Konačni prijedlog Zakona o sustavu državne uprave, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 2 1. br. 2 1. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 8 1. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o državnim službenicima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 1 Predlagatelji akata Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika HNS-a, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika HSU-a. Klubovi zastupnika podnijeli su Prijedloge zakona na temelju članka 84. Ustava Republike Hrvatske i članka 129. i 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedloge akata primili ste na klupe. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovi zakoni donesu po hitnom postupku.

Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave jer je tako propisao članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Izvolite, gospodin zastupnik Neven Mimica u ime predlagatelja. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Klubovi SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a predložili su za objedinjenu raspravu ovih 5 zakona koji predstavljaju organsku i zakonsku cjelinu čijim usvajanjem se omogućava sastavljanje, predlaganje i potvrđivanje Vlade Republike Hrvatske i početak nesmetanog i brzog funkcioniranja ministarstava i drugih tijela državne uprave. Držimo da je izuzetno važno omogućiti taj brzi start jer sadašnji trenutak ozbiljne i duboke gospodarske krize koja je dodatno pojačana i sa teškim trenucima na razini svjetskog gospodarstva, a zbog činjenice da gotovo nekoliko mjeseci što zbog izborne kampanje, što zbog činjenja ili neučinkovitosti i nečinjenja prethodne vlade se problemi nisu na dovoljno učinkovit i dovoljno vidljiv način otklanjali, sve to skupa izaziva potrebu upravo ovakvog donošenja paketa zakona za start, početak rada nove Hrvatske vlade. MI u klubovima, predlagateljima držimo da nova Vlada ne samo da neće imati 100 dana za početak svoga rada, nego će vjerojatno imati 100 minuta samo nakon sutrašnjeg potvrđivanja da u punom pogonu počne raditi sve ono što je potrebno za promjene, sve ono što je potrebno za otklanjanje razvojnih razvojnih teškoća ali i drugih teškoća u kojima se Hrvatska nalazi. Zbog toga predlažemo ovaj paket kojim na razini prvih reformi, rekao bih u državnoj upravi želimo znači s jedne strane omogućiti učinkovit početak rada Vlade, ali s druge strane već otpočeti reforme i promjene u državnoj upravi što je jedna od prioritetnih promjena za koju smo se u izbornom programu, vidjet će se to sutra a i u programu rada vlade za koje se zalažemo. Predmetni prijedlozi tih zakona koji su pred vama na drugačiji način reguliraju razinu rukovodne odgovornosti u tijelima državne uprave. Oni uvode dužnosnička mjesta zamjenika ministara umjesto dosadašnjih dužnosničkih položaja državnih tajnika, također dužnosnička mjesta pomoćnika ministara uvode se umjesto dosadašnjih ravnatelja uprava u ministarstvima, koji će se imenovati za trajanja samog mandata ove Vlade, znači kao i sva dužnosnička mjesta što je određeno Zakonom o primopredaji vlasti. Praksa je pokazala da je došlo do inflacije broja državnih tajnika čija su područja rada se prilagođavala dnevno političkim potrebama, a mjesta službenička, mjesta ravnatelja uprava koja su zamišljena kao mjesta rukovodećih državnih službenika popunjavala su se po političkom ključu a stvarna odgovornost ravnatelja uprava ustvari nije niti postojala jer su glavninu posla obavljale niže strukture u ministarstvima. Jednom imenovani takvi ravnatelji su svoj položaj mogli zadržati praktički do mirovine što u velikoj mjeri ograničavalo mogućnost napredovanja, i mogućnost da kvalitetnim državnim službenicima se otvara perspektiva napredovanja u službi. Isto tako koeficijenti za mjesta ravnatelja uprava kao službenička mjesta imali su neproporcionalni visok koeficijent u odnosu na niže razine rukovodećih državnih službenika. Zbog toga se ovdje predlaže da se ta službenička mjesta, radna mjesta ravnatelja uprava ukinu i uvedu mjesta pomoćnika ministara koje imenuje Vlada Republike Hrvatske. Ovi Zakoni predviđaju odgovarajuće promjene u ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, predlaže se osnivanje, odnosno ustrojstvo 20 ministarstava što je nešto više ministarstava u odnosu na dosadašnju Vladu ali ovakav raspored, ovakvo ustrojstvo po nama na najbolji način održava prioritete, i reformske prioritete koje su izražene u izbornom programu stranaka i na odgovarajući način omogućava i učinkovito funkcioniranje vlade. Dodatno se predlaže i osnivanje tri državna ureda i na cijeli ovaj kompleks ustrojstva mi u klubovima, predlagateljima držimo i gledamo kao na prvi korak u cjelovitoj reformi državne uprave očekujemo da će Vlada vrlo brzo odgovarajućim aktima, svojim uredbama nastaviti posao, regulatorski posao praktički regulatorni posao na definiranju i smanjivanja voditeljskih struktura na nižim razinama unutar ministarstava. Ovi zakoni reguliraju upravo takvu racionalizaciju rukovodećih struktura na vrhu i vodstvu ministarstava, a očekujemo da vlada svojim djelovanjem nastavi sveobuhvatnu reformu državne uprave koja će dovesti do racionalizacije na nižim rukovodnim razinama. Državni službenici koji kvalitetno obavljaju svoje poslove ne trebaju strahovati za svoja radna mjesta jer potreba za njihovim radom ne prestaje, ne prestaje niti ovakvim zakonskim prijedlozima koje mi danas donosimo i predlažemo Hrvatskom saboru na usvajanje, a ne prestaje niti svim onim poslovima koje stoje pred vladom i koji se odnose i na provedbu referenduma o članstvu u EU na pripremi institucija i građana za buduće članstvo, a ne prestaju niti niti svim onim poslovima koje stoje pred vladom i koji se odnose i na provedbu referenduma o članstvu u EU na pripremi institucija i građana za buduće članstvo, a ne prestaju niti u sklopu funkcioniranja Hrvatske unutar tijela i institucija EU. Kada gledamo samo financijski proračunski učinak ovako predloženog paketa zakona, onda je vidljivo da je na razini zamjenika ministara koji se predlaže umjesto dosadašnjih državnih tajnika, da umjesto 60 državnih tajnika koji su bili po ministarstvima imenovani da će po ovakvom sustavu postojati 20 zamjenika zamjenika ministara, a umjesto 153 ravnatelja uprava u ministarstvima da će otprilike predviđamo biti oko 80 pomoćnika ministara. Ako samo na razini brojaka u svim tijelima državne uprave pogledamo kategoriju dužnosnika i rukovodećih državnih službenika onda ovakav ustroj smanjuje ukupan broj takvih dužnosnika i rukovodećih državnih službenih sa sadašnjih 543 na 416. U financijskom smislu radi se o uštedama samo na bruto plaćama za više od 25 milijuna kuna godišnje, odnosno više od stotinu milijuna kuna za cijeli mandat Vlade, sa 155 milijuna kuna na nešto ispod 130 milijuna kuna na razini bruto plaća godišnje. Naravno, očekujemo da će Vlada u prijedlogu proračuna za sljedeću godinu dodatno smanjivati i na stavkama materijalnih troškova za državnu upravu, ali u cjelini pitanje učinkovitosti državne uprave je temeljno pitanje koje evo i ovakvim prijedlogom zakona koji su pred vama pokrećemo. Na kraju predlažem zastupnicama i zastupnicima Hrvatskog sabora da u današnjoj raspravi razmotre ove zakone i da ih usvoje. Hvala. Hvala lijepa kolega Mimica. Imamo nekoliko replika. Prvi se za riječ javio, a ispravak netočnog navoda. Prvi se za ispravak javio poštovani kolega zastupnik Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, uvaženi kolega Mimica rekli ste niz netočnosti. A kao čovjek koji je u takvoj vezi s Bruxellesom trebali bi znati da je depolitizacija provedena sukladno naputku iz Bruxellesa 2005. godine kada je bila preporuka da se državna uprava depolitizira i profesionalizira. I tada je po preporuci i iz Bruxellesa pomoćnici ministara kao politički imenovani dužnosnici se brišu, imenovani su ravnatelji na javnom natječaju. I ne možete prodati floskulu hrvatskoj javnosti da one koje ćete imati dekretom Vlade su demokratični, a oni koji su imenovani temeljem javnog natječaja su su po političkom kriteriju. I druga stvar, netočno je da ćete ušparati. Koeficijent ravnatelja u državnim upravama je 4,26, a koeficijent pomoćnika ministara koji vi predlažete je 5,27. Koeficijent

koji su uspješno završili pregovore sa EU. **Leko, Josip (SDP)** Poštovani zastupniče hvala lijepa. Mišljenje je mišljenje. Hvala lijepa. Sljedeći ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Josip Salapić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Zastupnik Mimica je u svom izlaganju rekao da se osniva nešto više ministarstava. Osniva se gospodine Mimica 4 nova ministarstva i 1 novi državni ured, čime se automatski povećavaju troškovi, povećava se broj resornih ministarstava, govori se o racionalizaciji, a uvođenjem novih ministarstava povećavate troškove i nabijate troškove državnom proračunu. **Leko, Josip (SDP)** Kolega Salapić, upravo je gospodin Mimica naveo to što vi govorite. Nema ispravaka. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Josip Đakić je sljedeći zastupnik za ispravak. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ispravit ću netočan navod kolege koji je ustvrdio da je ovo sve radi boljeg funkcioniranja, tj. da je povećanje broja ministarstva radi boljeg funkcioniranja. Ja bih ustvrdio da to nije točno, da je to zbog političkog zbrinjavanja, da je 4 ministarstva više, 3 ureda zasigurno povećanje troškova i da to neće doprinijeti nikakvoj racionalizaciji. Netočno je i to da su ravnatelji bili politički nametnute osobe i da nisu bili funkcionalni. Oni su bili u sklopu europskih standarda i tako su bili na natječaju izabrani. Direktiva EU jasno je govorila kako to mora biti i kako se taj natječaj mora raspisati za kakve ljude i kakve osobe. Ovo sve govori o tome da su mačevi i britve isukani i da je ovo najbolji pokazatelj o početku sječa glava. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Za ispravak netočnog navoda javila se poštovana kolegica Ivanka Roksandić. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega Mimica rekli ste ponovit ću, da imamo 4 nova ministarstva u prijedlogu, da predlažete 3 nova državna ureda i da će biti učinkovita i funkcionalnija državna uprava. Pa vi ste govorili upravo o tome da nećete povećavati državnu upravu u vašoj kampanji, sada vidimo već na prvoj točki dnevnog reda da to nije istina. Istina nije i to da smo do sada imali ravnatelje i sve po političkom ključu, ali je istina ovo da upravo ovo imenovanje, imenovanje pomoćnika ministra jest po političkom ključu. To je točno, da. Hvala lijepa. Sljedeći ispravak netočnog navoda poštovana zastupnica Ana Lovrin. Kolega Mimica kaže, državni službenici koji kvalitetno obavljaju svoje poslove ne trebaju strahovati, što apsolutno nije točno, baš suprotno. Svi oni ravnatelji koji su došli po natječaju bit će smijenjeni, a radili su kvalitetno svoj posao. I ovo je slažem se sa svojim kolegama, čista politička čistka. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeći ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Pa netočno je kolega Mimica rekao da se rad državnih tajnika prilagođavao dnevno političkim potrebama. To je netočno. Državni tajnici su radili vrlo kvalitetno i odgovorno svoj posao i oni su činili kolega Mimica, a od vas ćemo tek vidjeti što ćete vi činiti i učiniti. najavljujete glede ovoga Zakona o izboru načelnika i gradonačelnika koji je model onda je to model koji ukazuje na neko činjenje koje nas podsjeća na neko drugo vrijeme. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Završili smo sa ispravcima netočnih navoda. Nakon uvodnog obrazloženja žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Hvala lijepa. Prelazimo na raspravu po klubovima. Prvi za riječ se javio kolega Damir Kajin, uvaženi zastupnik. Eh da vam ja određujem što bi bilo s ovim državnim tajnicima, bili bi zahvalni predlagaču. Međutim prije toga poštovana gospodo ja želim, dozvolite mi barem toliko, čestitati gospodinu Špremu na izboru. Zahvaljujem se i na radu Luki Bebiću kojem je u zadnjih godinu dana itekako teško bilo raditi u ovome Domu. Tvrdim da nakon Mesića, da nakon Manulića sigurno je njemu bilo najteže, iako treba pošten biti i priznati da svaki predsjednik Sabora do sada dao je doprinos ili ugradio dio sebe u taj hrvatski parlamentarizam. I nije bitno da li je riječ o gospodinu Domjanu ili gospodinu Mesiću ili Mihanoviću ili akademiku Pavletiću, gospodinu Šeksu, svi su dali sebe. Želim se isto tako zauzeti i za gospodina Bukaricu koji je korektno odradio svoj posao i to mu vladajuća većina jamči, a vi svi jako dobro znate na koji "sramotan" način je ovdje došao. Drugo, drago mi je i da je gospođa Blažević nakon suradnje i sa gospodinom Domjan i sa Mesićem i sa Mihanovićem i sa Pavletićem i sa Šeksom ponovo se vratila za ovaj predsjedavajući stol. Kad smo kod troškova, sve sam vam rekao. Nova politika po mom sudu, ne sluša me se nažalost, ne može voditi politiku sa starim kadrovima što god vi mislili i zato sam rekao da vam ja određujem kakva bi bila sudbina onih koji su po političkom diktatu došli mnogo bi se gori proveli. … /Buka u dvorani./… Ne znam zašto se gospodo niste bunili kada je Karamarko sada imenovao koliko, 85 čitam negdje generala. Kako se niste pobunili protiv toga, šta to znači u policiji na 30 hiljada ljudi 85 generala. Ali pustimo sada to, to govorim u svoje ime. Svakoj vladi treba dati da uredi djelokrug svojih ministarstava. Konture ove Vlade bile su poznate svima nama kroz medije. Ok, biti će manje dužnosnika, neće biti više državnih tajnika. Da li će sustav biti jeftiniji, ma logično da će biti jeftiniji, logično je. Želim vjerovati, ja u to želim vjerovati da će biti i učinkovitiji. Radujem se nekim novim ministarstvima, prije svega pod točkom 9. Ministarstvu poduzetništva i obrta, raduje me Ministarstvo regionalnog razvoja, Ministarstvo socijalne politike odnosno malih. I doista, ovo gospodarstvo regionalno pardon poduzetništva i obrta nama je nužno. Što mi danas imamo u Hrvatskoj, mi imamo u Hrvatskoj negdje 100 velikih tvrtki koje zapošljavaju preko 300 ljudi. Tu radi u tim tvrtkama 150 hiljada ljudi, ostvaruju negdje 50% tog gospodarskog prihoda, pune proračun sa nekih 25% u tom dijelu. Imamo hiljadu srednjih tvrtki sa preko 100 do 200, 300 ljudi, zapošljavaju opet 150 tisuća ljudi, ostvaruju 25% gospodarskog prihoda, pune proračun sa 25%. I imamo 95 tisuća malih tvrtki koje zapošljavaju 1, 2, 5, 10 ljudi, u njima radi 750 tisuća ljudi, ostvaruju negdje oko 25% gospodarskog prihoda, a državni proračun pune sa 50%. Od 95 tisuća hrvatskih tvrtki je insolventno. Točno, mnogo je toga i fiktivno, ja to pratim na istarskom slučaju, do 30.09.2011. imali smo 2451 tvrtku koje su insolventne, a imaju svega 1593 zaposlena. Znači najmanje 2000 tvrtki nemaju radnika, ali zato imaju milijardu i pol neizvršenih obveza. Prvo što treba učiniti dok ne podmiriš obveze, ne možeš otvoriti novu tvrtku, raditi u javnom sustavu ili bilo što drugo. Ne može mali obrtnik jamčiti cijelom svojom imovinom, a veliki sa 18 tisuća temeljnog kapitala. Ono što treba riješiti je rad na crno. Neka svatko ispunjava poreske prihode. Da li će se vratiti oslobođenja, volio bih povrat poreza zapravo pa bi se i proračun punio brže. Jasno, najzahvalnije radno mjesto danas, malo sam prije razgovarao i sa Kerumom, je u javnom sektoru. U tom javnom sektoru u Republici Hrvatskoj radi 388 tisuća ljudi, u Austriji 380 tisuća ljudi. U zadnje dvije godine u hrvatskom realnom sektoru propalo propalo je 150 tisuća radnih mjesta. To je nama gospodo vaša borba dala. 150 tisuća radnih mjesta u javnom sektoru, nije bez posla ostao nitko. Postavlja se pitanje danas što će biti sa hrvatskom brodogradnjom. To je ja bih rekao ključ uspjeha ove Vlade. U zadnjih 15 godina ona je sanirana ili otpisana su potraživanja u iznosu od 40 milijardi kuna, a one su prodali zajedno 40 milijardi kuna brodova. Svi su ostali su osim Uljanika na koljenima. Nažalost, bojim se što može sutradan biti. Danas sam govorio sa nekoliko ljudi koji vode brodogradilišta i kažu mi kaži Milanoviću, kaži Čačiću, kaži ministrima, tjeraj ih u Rusiju da idu u Rusiju po poslove.

komora Split 531 milijun dolara pardon, županijska komora recimo Zadar svega 166 milijuna, Rijeka svega 581 milijun, Varaždin 684. Turizam, ne manipulacije s turističkim zemljištem, ne manipulacije. To velikim sustavima privatiziranim bez jedne kune ne pripada. Ako je netko nešto kupio svojim novcem kapa dolje, ostali stoj. Oni koji su tu došli do te turističke kuće s novcem ok, ali što ćemo s ovim pifovima, Liburnijama itd. Ne može biti da turističke kuće iznajmljuju u kampovima neke sadržaje za velik novac, a one 20 godina ne plaćaju turističko zemljište. Ne može biti da u jednoj Dekumanovoj onaj mali obrtnik plaća 15 eura kvadratni metar, a u jednoj Koversadi 100 ha ovi koji je koriste ne plaćaju niti jednu kunu i još se rugaju vi ste neuspješni, a mi smo uspješni. Želim kazati kada govorim o tom malom sektoru da im doslovce treba pomoći. Ništa im ne treba pokloniti, ništa im ne treba dati ali im treba pomoći. Tajkuni su došli do tvornica, pifovi su došli do hotela, radnici su došli do stanova, seljaci dok su došli do zemlje neka. Liječnici do ordinacija, crkva kroz denacionalizaciju dobila je sve što je htjela i malo više od toga. Stranci su dobili banke. Baš me zanima ako se proda Hypo banka koliko koliko će se utržiti u jednoj Austriji. Vjerojatno više no što se je dobilo za prodaju svih banaka u Republici Hrvatskoj do 2000. godine. Obrtnici zanatlije ne mogu doći ni do prostora. Jasno ne treba nikome ništa ovdje pokloniti. Ali to želim jednostavno jasno istaći da im nekako treba pomoći. Ono što je, ja osobno smatram bilo dobro recimo u sistematizaciji ministarstava u Vladi Jadranke Kosor to je ovo Ministarstvo za investicije. 2008. imali smo u zemlji 4,5 milijardi dolara investicija, 2009. 2 milijarde, 2010. svega 0,5 milijardi dolara. Znači 500 milijuna dolara. Ove godine možda će to biti nekih svega milijardu dolara. Istina, bojim se da neće biti puno bolje ni 2012. Ali hvalio sam to ministarstvo onda, pa hvalim ga evo i danas. Ono što želim isto vjerovati da će se učiniti nešto na području decentralizacije, da ne citiram ministarstva. Prvo one financijske. Ustroj Hrvatske kakav da je nije najlošije rješenje. Mislim da se ne smije žrtvovati lokalna samouprava za očuvanje nekih nepotrebnih agencija, ureda, direkcija koje su neki spominjali malo prije na nacionalnoj razini. Prvo što želim kazati i to više zbog nekih zastupnika koji stalno govore o potrebi ukidanja tih malih općina kako je to ustrojeno u Europi. Švedska je pedesete imala 2 hiljade 281 općinu. Danas ima 289. Danska je pedesete imala hiljadu Danas ima 289. Danska je pedesete imala hiljadu 387. Danas svega 467. Ali jedna Austrija na 10 milijuna stanovnika još uvijek ima 2301 općinu, 2300. Njemačka '94. je imala 14808. Španjolska na 40 milijuna stanovnika 8082. Jedna Francuska 36729. Italija na 60 milijuna 8 tisuća 99 itd. itd. Znači, i u Italiji i u Švicarskoj i u Francuskoj i u Njemačkoj i u Austriji i u Češkoj općine imaju manje stanovnika od hrvatskog prosjeka. Istina je, mnoge od tih zemalja su pet ili deset puta uređenije i bogatije od nas. Tamo znači gdje općine mogu živjeti bez potpore države neka opstanu. Tamo gdje nemaju uvjete ako im se može pomoći dobro, ako ne onda treba jasno i to preispitati. Drugo, netko je malo prije spominjao plaće. Pazite, nemoguće je ako se ukida koliko 60 ili više državnih tajnika da neće biti potrebno manje sredstava osigurati. Ali ima tu još i nekoliko problema. Recimo u tim javnim sektorima Jadranplov 51549 kuna neto, kontrola Zračne plovidbe 46459, premijerka ili budući premijer 2 mjeseca moraju raditi za te pare. Podravka 44736, podzemno skladište plina 38929 kuna, Croatia airlines 34778 kuna, Plinacro ne bruto nego neto, neto 33129, Viktor Lenac itd. 31000 i slično. Jasno je da jedino što zamjeram ovome što se ne govori o reviziji pretvorbe. Bojim se da tu neće biti puno. Ali bez obzira na sve ustroj nove Vlade treba podržati. Nikada ne zbog toga što ja nisam nikada glasovao protiv ustrojstva bilo koje Vlade koju je HDZ podržavao. se može pričati, ali to sam uvijek podržavao. Svaka Vlada mora voditi jasno svoju politiku. I zato želim vjerovati da će to podržati i politički ovaj oponenti. Ali ćete se složiti sa mnom da politički pod navodnicima obojani moraju otići, moraju prepustiti mjesto novim ljudima zato jer se nova politika ne može voditi sa starim ljudima i to na razini i državne uprave i javnih poduzeća. Razumljivo da ovaj set od ovih 5 zakona IDS će podržati. Nisam ja ostario. Još uvijek razmišljam malo življe od tebe! prema kolegi Kajinu. Bio je to uobičajeni retrospektivni govor kolege Kajina i zaradio je ispravak navoda. Prva se poštovana zastupnica Ana Lovrin javila za ispravak. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo sad ste nešto rekli o onome što niste opomenuli gospodina zastupnika cijelo vrijeme da govori potpuno izvan teme koja je na dnevnom redu, a tama je set zakona kojim ja bih rekla da im je glavna karakteristika zapravo da kotač demokracije vrte unatrag i da sad ću doći na ispravak i da depolitizaciju sukladno smjernicama državne uprave zapravo vraćaju na jednu temeljitu politizaciju. Ali sad ispravljam navod koji je izvan dnevnog reda bio, pa ću ga onda i ispraviti a to je da je radi gospodina Bukarice, da je gospodin Bukarica došao u ovaj Hrvatski sabor na mjesto tajnika plenarne sjednice na sramotan način. To je jednostavno netočno i to je nepristojno i prema gospodinu Bukarici, a i prema ovom Domu. Dakle, on je došao sukladno odredbama Poslovnika Hrvatskoga sabora na prijedlog kluba zastupnika jednako tako kako je i danas gospođa Blažević došla sukladno Poslovniku na prijedlog drugog kluba zastupnika. Hvala. Kolega Kajin, povreda Poslovnika.

pomognite da u ovom Saboru vlada Poslovnik, Toliko. Sljedeći ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Milijan Brkić. **Brkić, Milijan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Ispravljam netočan navod kolege zastupnika Kajina kad je kazao da je u Ministarstvu unutarnjih poslova imenovano preko 80 generala policijskih. Drago mi je da gospodin Kajin pozna razne sfere našeg društva, gospodarstva, financija, izvoza, uvoza, i zahvaljujem mu na tome, nadam se da ćemo od njega imati štošta čuti u ovom Hrvatskom saboru, ali mislim da ova retorika koja je ovdje u Hrvatskom saboru nije primjerena i apeliram na sve da ne sa ove pozicije ne prijetimo nikome, niti šaljemo bilo kakve prijeteće poruke. Ali ispravak netočnog navoda je taj da gospodin Kajin dozvoli da se ja malo više razumijem u sustav policije od njega, pa sad odgovorno ovdje tvrdim, novim Zakonom o policiji i novim uredbama što je donijela protekla Vlada normirano je samo jedno mjesto …/Govornik se ne razumije./… policijskog savjetnika, za razliku od zakona iz 2001. godine kad je bilo normirano 136 mjesta.

hvala lijepa. Za povredu Poslovnika javio se poštovani zastupnik Dujomir Marasović. Ja sam pokazao, ja se ispričavam javio sam se za ispravak netočnog navoda, pokazao sam krivo. **Leko, Josip (SDP)** Oprostite poštovani zastupniče. **Leko, Josip (SDP)** Oprostite poštovani zastupniče, niste stekli uvjete da dignete pločicu ispravak netočnog navoda jer je govor zastupnika na kojeg ste mislili već završio.

poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, ja se prvi put javljam ovdje u Saboru. Žao mi je što u ovom organizacijskom …/Govornik se ne razumije./… nismo dobili barem ovaj Poslovnik o radu, pa vjerojatno ako nešto i pogriješim da me ispričate. Na početku evo gospodin Kajin za ispravak netočnog navoda rekao je da su državni tajnici bili veliki teret državne uprave i mislim da je bilo obrnuto, da su oni podnijeli veliki teret, pogotovo evo u ovim zadnjim danima, pogotovo znamo mi to koji smo iz jedinica lokalne samouprave. Isto tako je rekao da je on radio ovaj ustroj da bi on to napravio puno gore i drastičnije, pa evo ja mu u ovo predblagdansko vrijeme Božića želim da mu dođe mali Isus i evo da mu omekša srce. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa kolega, dobro je da krenemo u novi mandat sa jasnim stajalištem što je to ispravak netočnog navoda. Dakle navedite navod koji želite ispraviti, citirajte ga. Ja vas lijepo molim. Hvala lijepa. Za ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Željko Reiner. Izvolite. **Reiner, Željko (HDZ)** Gospodine predsjedniče, ja sam htio ispraviti navod vezan isto tako uz navodno imenovanje 80 generala koji je apsolutno netočan, ali čini mi se, mislim da moram jasno reći da ovaj verbalni bljesak koji smo slušali čini mi se sa puno podataka i svega trebao zapravo prikriti onu istinu a to je da se stvaraju nova ministarstva, da će se zapošljavati novi ljudi, i stvoriti novi trošak, a sve pod tvrdnjom da će se smanjiti birokracija i smanjiti trošak. Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeći ispravak netočnog navoda javio se poštovani zastupnik Stjepan Milinković. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pridružujem se ovim ispravcima navodima što su spomenuli kolege, ali ja sam primijetio onaj gdje je kolega Kajin rekao da on ne određuje sudbinu državnih tajnika. Netočno, određujete itekako, ali vi još na žalost i prijetite, i prijetite jer vi ste dio vladajuće koalicije i ja se uistinu brinem ovakvim načinom, porukom dijaloga sa građanima kojim ste obećavali u predizbornoj kampanji, pa se vraćam na ono staro, očito je Kajin izišao iz šume i očito prijeti i još i sa puškom. **Leko, Josip Nije primjeren ispravak, ali nećemo dijeliti packe. Završit ćemo sa ovim ispravcima. Idemo dalje. Rasprava po klubovima. Uvaženi zastupnik Dragutin Lesar, u ime kluba Hrvatskih laburista.

javno želim uputiti čestitke za osvajanje apsolutne većine u Parlamentu i želim vjerovati da će i u Saboru i u Vladi imati, dakle želim im puno sreće, puno strpljenja s nama oporbom, znanje i vještina da u ovih četiri godine od Hrvatske učinimo sretnu i bolju zemlju. Što se tiče prijedloga zakona svih pet o kojima danas raspravljamo, ako sam dobro razumio 20 ministarstava, ili više potpredsjednika Vlade, zamjenik ministra po jedan, pomoćnici jedan ili više, glavni tajnik ministarstva koji međutim nije državni dužnosnik nego bi se imenovao putem natječaja, a u Vladi Ured predsjednika Vlade, glavno tajništvo, a glavni tajnik jeste državni dužnosnik i još Vladini uredi. To je otprilike mozaik slika kako bi otprilike izvršna vlast na nacionalnom nivou trebala funkcionirati. E sad je li to dobro? Dok sutra ne vidimo kandidate za ovih 20 mjesta, dakle o kojim se ljudima radi, i dok ne čujemo program Vlade koji će kolega Milanović kao mandatar predstaviti mogu samo reći da je za pozdraviti i to podržavamo, da se utemeljuje Ministarstvo rada i mirovinskog sustava jer to je doista Hrvatskoj bilo potrebno nakon svih lutanja koje smo u 21 godini oko toga imali i to ćemo naravno reći da je to dobro rješenje. S obzirom da je kolega Mimica tek u usmenom obrazloženju naveo procjene ušteda i efekata primjene ovih zakona, ako sam dobro izračunao 127 je razlika u broju postojećih do planiranih ili kad se ovo primjeni novih. Želim prvo da pronađete sve agencije, zavode i urede po Zagrebu za koje znam da postoje, ali nikad ih nismo mogli neke čak i od njih pronaći, da bi se educirali gdje uopće njihovi uredi jesu. I drugo, s time završavam, ako je samo 127 onda je to premalo. Ozbiljna promjena, ozbiljno restrukturiranje javne uprave je moguće kada se jako ozbiljno restrukturira rukovodeći kadar. Bojim se da ova brojka od 127 nije nije dovoljna. Članak 11. upućuje da energetika spada u resor gospodarstva, ne znam da li i koncesije. Kolega Liniću samo vama, znate li za natječaj koji se zatvara 3. siječnja za 14 koncesijskih polja u panonu za plin i naftu? Reagirajte dok nije kasno, izgubit ćemo i taj dragulj, resurs koji još uvijek ako ovaj natječaj ne bude proveden do kraja u hrvatskim rukama. A sada me čekaju druge obaveze, vidimo se. Hvala lijepa kolegi Lesaru. Za ispravak netočnog navoda javio se poštovani kolega Dujomir Marasović. Izvolite poštovani kolega. **Marasović, Dujomir nadam se da sad nisam zakasnio, ispravljam netočan navod gospodina Lesara da se mi nalazimo čestitat u Hrvatskom parlamentu. Žao mi je što je gospodin Lesar izašao vani, ja se nalazim u Hrvatskom saboru,

Ja se nalazim u Hrvatskom saboru i molim sve govornike sa svih strana iz svih političkih opcija da me ubuduće na maltretiraju tituliranjem ovog časnog Hrvatskog sabora sa hrvatskim ili nekakvim drugim parlamentom. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Idemo dalje sa raspravom po klubovima. Sljedeći je Klub zastupnika HDSSB-a, … /Upadica se ne razumije./… Da, da. Dva zastupnika u ime kluba. Poštovani zastupnik Boro Grubišić i Dinko Burić. Izvolite. **Burić, Dinko (HDSSB)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora evo koristim prigodu čestitati i novoizabranom predsjedniku i potpredsjednicima Hrvatskoga sabora u ime kluba HDSSB-a. Poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege čestitajući još jednom svima na izboru za zastupnice i zastupnike Hrvatskoga sabora kao i kako sam već rekao danas izabranim dužnosnicima na čelu s predsjednikom i potpredsjednicima Hrvatskoga sabora želim iskazati iskrenu želju i nadu da ćemo svi mi opravdati velika očekivanja birača koji su nam ukazali povjerenje te da ćemo u svakom trenutku ostati svjesni činjenice da u Hrvatskome saboru ne predstavljamo sebe niti stranke nego prije svega hrvatske građane. Danas je konstituiran VII. Saziv Hrvatskoga sabora. točci dnevnog reda o kojoj se sada vodi rasprava – prijedlog Zakona o Vladi RH, ali i o drugoj točci – prijedlog Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave u ime kluba HDSSB-a i ja ću raspravljati kratko jer nas evo čeka ovaj dogovoreni sastanak u 19 sati, a o preostale objedinjene tri točke zamolili smo da raspravu nastavi uvaženi kolega dr. Boro Grubišić. O ovome se treba i mora govoriti, ali u ovom trenutku govorit ću samo načelno. Načelno iz više razloga. Jedan od njih je i taj da istina da smo i ovaj materijal dobili na klupe zastupnika neposredno pred početak ove izvanredne sjednice, no to smatramo djelomično i opravdanim s obzirom da je danas bila konstituirajuća sjednica Hrvatskoga sabora. Drugi razlog jest taj da se može raspravljati, ali ne u potpunosti precizno i o tome hoće li ili neće baš ovakav prijedlog Zakona o Vladi osigurati preduvjete za najefikasnije, najracionalnije i najbolje funkcioniranje buduće Hrvatske vlade. Samo po sebi se postavlja i pitanje da li je najbolje rješenje ustrojiti ministarstva ovako ili onako, da li je dobro umjesto dosadašnjih 16 imati 20 ministarstava? iako je teško povjerovati da će povećanjem broja ministarstava biti samo po sebi od koristi za hrvatske građane mi u Klubu zastupnika HDSSB-a smatramo da u ovom trenutku samo povećanje broja nije i ne mora biti pokazatelj hoće li buduća Hrvatska vlada biti uspješna ili neuspješna te hoće li ili neće opravdati očekivanja hrvatskih građana. Na kraju krajeva ako mandatar za sastav nove Vlade ima mandat za njeno sastavljanje, a ima, onda ima i pravo predložiti njen izgled i sastav onako kako misli da će to po njegovom mišljenju za Hrvatsku i njene građane biti najbolje. To je njegovo pravo, ali to sa sobom razumljivo nosi i isključivu odgovornost ukoliko se to pokaže lošim rješenjem. Nadamo se da se to neće dogoditi. Stoga, klub HDSSB-a neće biti protiv ovih prijedloga, ali ćemo ovom prilikom ostati suzdržani izražavajući nadu da će predloženi zakoni u konačnici Republici Hrvatskoj, ali i svim hrvatskim građanima, ipak donijeti rezultat koji građani s pravom očekuju. Ne promjene na papiru već bolji život, bolju sadašnjost i izvjesniju budućnost nego što je to bila dosada. Zahvaljujem i molim da kolega Grubišić ako može nastaviti. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog državnog sabora. evo danas raspravljamo o zakonskim prijedlozima u prvom, drugom i svim ostalim čitanjima i ostalim prijedlozima po hitnom prijedlogu i to 9 zakonskih prijedloga točno. A Vlada Republike Hrvatske koja bi po svemu trebala biti predlagatelj nije predložila te zakonske prijedloge nego klubovi zastupnika SDP-a, HNS-a, IDS-a i Hrvatske stranke umirovljenika, malo je zanimljiva ta pojavnost da u vrijeme ili na dan konstituiranja Hrvatskoga sabora imamo ovakvu pomalo nakaradnu sjednicu koja je nespretno i pomalo pomalo neozbiljno organizirana pa dobivamo materijale kako je rekao kolega Burić i da pravimo stanke od pola sata, sat pa smo zapali već u 20 uru ovoga današnjega dana. Voljeli bismo kada bi rezultiralo onim što je cilj ovakvih zakonskih prijedloga, uređenje državne uprave, Vlade itd. Dakle povećanje broja ministarstava sa 16 na 20 ili točno ako hoćete matematičko statistički 25%, točno je da se namjerava kako je rekao kolega Mimica uštedjeti 25 milijuna kuna godišnje ili za 4 godine ukoliko bude mandat do kraja 100 milijuna kuna ali voljeli bismo vidjeti nakon prve godine ili nakon 6 mjeseci rezultate i znati ostvaruje li se to pogotovo stoga što je povećan broj ministarstava i pogotovo stoga što se broj ureda Vlade povećava na tri. Ostaju i dalje da je ovdje kolega Bauk u VI. saziva Hrvatskog sabora govorio o silnom broju agencija, ureda, službi, zavoda i kakvih sve ne institucija Vlade i svih ostalih u državnoj upravi koje treba racionalizirati, svesti na razuman broj, ja ne vidim da se ovdje išta smanjuje od toga, sve ostaje, umjesto državnog tajnika njih 60-tak koji je bilo sada ih je 20. Ravnatelji uprava postaju pomoćnici ministara, ali zanimljivo je u prijedlogu zakona o sustavu državne uprave s Konačnim prijedlogom zakona vidjeti koje su to uloge uloge ministarstva, koja je uloga državnog ureda. Pa kaže: "Državni uredi obavljaju upravne i druge stručne poslove iz svog djelokruga a osobito izrađuju stručne podloge, primjenjuju zakone", najbolje da ne primjenjuju zakone, još i to treba, "pripremaju nacrte prijedloga zakona, rješavaju uprave", a isto to što rade državni ured i što je njihova uloga i što je napisano na stranici 43. u članku 44., isto to rade državne upravne organizacije, zavodi i ravnateljstva. Gotovo identičan je, pogledajte malo što to je uloga državnih uprava, zavoda i ravnateljstava, a što je uloga državnih ureda, gotovo imate 6 stavki u tom članku potpuno istih. Pa se ja pitam uopće a znate sami da je bez racionalizacije državne uprave, bez racionalizacije u ministarstvima u svim zavodima, agencijama i u njihovom broju ali i u da kažem zaposlenicima i mjestima i znamo dobro da se po dva, tri uloge se i funkcije se udvostručavaju, njihov posao rade po nekoliko ljudi radi isti posao itd. I sada kada je Hrvatska država u krizi nema tu Bog zna kakve racionalizacije. 25 milijuna kuna godišnje nije nekakva zapažena ili znakoviti novac koji bi bio značajan za ono za ono za stanje u kojem je ova država. Prema tome, mislim da su ovo kada se govori o financijskih benefitima, ovih promjena zakonskih onda su to financijske kozmetičke promjene, ništa više, nemojmo se zavaravati. Uredi državne uprave, ja sam u nekoliko svojih govora i prije govorio da zapravo mi imamo po županijama, kako se to voli reći regionalna samouprava, to nije regija nego imamo 20 županija i grad Zagreb, da zapravo postoje postoje reklo bi se 2 župana i svi oni uredi koji postoje u uredima državne uprave pri županijama, postoje i u županiji i za školstvo i za zdravstvo i sve ostale funkcije koje ima županija. Tu je trebalo tražiti mogućnost racionalizacije. Jasno da će tijekom vremena u ovom Hrvatskom državnom saboru doći do rasprave i o regionalnom administrativno upravnom preustroju cijele Republike Hrvatske, ali u ovom, trenutno u ovim materijalima jasno da to nije tema ne bih o tome sada govorio. Što se tiče zapošljavanja po političkom ključu, tu je počevši od, kako netko reče ovdje ispred mene u ovim klupama, od škovacina ili smetlara pa do državnih tajnika ili kako hoćete reći zamjenika ministara, pa to je potpuno jasno. Vi ne možete zaposliti ni smetlara u komunalcu u Slavonskom brodu ili gdje god hoćete a da se ne pita je li on iz HDZ-a, SDP-a, Stranke prava itd. To je tako. Jednostavno partitokracija je tako 20 godina u ovoj državi i drugačije, ali kada govorimo o ljudima koji trebaju biti na funkcijama u državnoj pravi, onda bi se zaista trebalo zapitati tko je stručan, a tko ne, a ne tko je član bilo koje političke opcije. Hoćemo li to doživjeti ja ne znam ali volio bih. Zbog toga kako je rekao moj prethodnik Hvala i vama.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora i moje čestitke na izboru na ovu funkciju. Dakle, kolegice i kolege Klub HDZ-a neće podržati paket ovih Zakona. Iz nekoliko razloga ne sporimo pravo da onome koji je dobio mandat za sastav Vlade da ima pravo i urediti ustroj te Vlade i na kraju krajeva i preuzima odgovornost za funkcioniranje Vlade. Dakle, to je nešto što ne sporimo. Isto tako nadamo se da nam nećete sporiti da imamo pravo izreći svoje primjedbe i prijedloge na određene stvari koje ste predložili ovdje. Isto tako smatram da kod ovakvih bez obzira što se čine benigni zakoni i tehnički zakoni, međutim oni zadiru u mnoge ljudske sudbine. S obzirom da nije bilo sporno danas da će vladajuća većina doći u poziciju da sutra predlože Vladu, mislim da su ovi materijali trebali doći ranije na klupe da ih svi možemo pogledati. Vjerojatno bi i rasprave i mnogi prijepori nestali. Međutim ono što bih želio reći na početku, uvijek je bilo kada su se mijenjale vlade određenih političkih smjena i promjena i nije dobro to prikrivati ovim ili onim promjenama zakona. Međutim ono s čim se ne mogu ljudski složiti je etiketiranje ljudi koji su odradili onaj posao s kim se svi dičimo ovdje i oni koji su bili na vlasti, a danas su u oporbi i vi koji ste nekad bili u oporbi danas ste na vlasti, ti ljudi su na svojoj grbači iznijeli pregovore sa EU. Državni tajnici i ravnatelji uprava su operativno nosili izmjene zakona, mnogi od njih su sudjelovali u pregovorima, bili su naši pregovarači i mislim da minimum pristojnosti bez obzira što ste vi njih odlučili smijeniti ide k tome da ih ne etiketiramo. Tim više što većina tih ljudi nije niti u jednoj političkoj stranci. I nije točno i žao mi je što je to kolega Mimica rekao, kažem čovjek koji je u vanjskoj politici dugo, trebao bi znati da jedan od uvjeta za zatvaranje poglavlja državne uprave je bio depolitizacija provedena sukladno provedena preporukama iz Bruxellesa 2005. godine. Tada se tražilo da zbog efikasne državne uprave zbog toga da se rukovodeći ljudi ne mijenjaju prilikom svake političke promjene, da se depolitizira veliki dio čelnih ljudi u državnoj upravi, da postanu profesionalci, da za njihovo imenovanje se postavi prije svega određeni stručni i kvalifikacijski uvjeti. Dakle, da imaju određenu stručnu spremu, da imaju određeno radno iskustvo i da to bude osnovni preduvjet za njihov izbor za određeno radno mjesto. Temeljem toga je raspisan natječaj, izabrani su mnogi ravnatelji. A sada što se tiče plaća, gledajte pitanje je kako će ova odluka odzvoniti i u Bruxellesu i pitanje kako će na nju reagirati Svjetska banka, jer Svjetska banka je Hrvatskoj dala kredit za reformu državne uprave koji je upravo tražio da se pomoćnici ministra eliminiraju dakle kao politička funkcija i da se temeljem novog Zakona o državnim službenicima uvede funkcija ravnatelja kao profesionaliziranih ljudi koji će raditi u državnoj upravi. A sada s obzirom da se volimo hvaliti kako ćemo nešto ušparati. Gledajte, koeficijent ravnatelja je bio 4,26, a koeficijent pomoćnika ministra je u razini koeficijenta saborskih zastupnika, dakle koeficijent je 5,27, dakle za jedan se povećava koeficijent, a proračunska osnovica ja mislim 3 tisuće 200 kuna. Pa si uzmite 80, 90 pomoćnika, pomnožite to sa tim iznosom pa ćete doći do toga. Druga stvar, državni tajnici su imali koeficijent 5,27, sadašnji predloženi zamjenici ministra predlaže se koeficijent 5,70. To sve piše u ovim materijalima, dakle nije nikakva moja izmišljotina, čitam što piše. Isto tako ravnatelji uprava, dakle to sam već rekao, a državne uprave dakle predviđeni su glavni tajnici ministarstva koji bi trebali sada imati koeficijent umjesto dosadašnjih 4,26, 4,69, također je dosadašnje mjesto predsjednika ureda Vlade se ukida, a umjesto njega se uvodi radno mjesto ravnatelja ureda Vlade sa koeficijentom 4,69, a do sada je bio koeficijent 3,68. Dakle, na mala vrata jer smo materijale gurnuli zadnji čas, s obzirom da većina kolega nema uopće podatke kakvi su koeficijenti tih ljudi do sada bili i logična stvar da će ova prva stvar proći tiho. Dakle, toliko što se tiče zaposlenika. A što se tiče ministarstava, dakle notorna je činjenica da vi povećavate broj ministarstava sa 15 na 20 to je notorna činjenica. Svaki ministar i njegov ured i ona ekipa oko njega iziskuje novo zapošljavanje, jer ako iz Ministarstva gospodarstva nastaju praktički tri nova ministarstva, onda je logična stvar da ta ministarstva trebaju imati to što imaju. Međutim čitajući na brzinu ove materijale, jer nije bilo puno vremena, čovjek je očekivao da će pa bez obzira koliko je to ovako napisano ad hoc, prijedlog onoga što će raditi ministarstva da će se na određeni način moći iščitati taj famozni program koji će sutra mandatar predložiti nama pa da ćemo bez obzira što ga nismo dobili ali da ćemo iz ovoga moći iščupati nešto i vidjeti kakav je to program koji nam nudi ova Vlada. I ono što me je zapanjilo i žao mi je što nema tu kolege Hrelje. Dakle, osniva se novo ministarstvo rada i mirovinskog sustava. I sada kada sam vido na na stranici to je 3 ili 4, članak 2. gdje su novo osnovana ministarstva i sada sam mislio kada osnivaju ministarstvo rada i mirovinskog sustava očekivao sam da će se tu sada napisati puno, puno toga o umirovljenicima, o mirovinskom sustavu, jer puna usta su bila umirovljenika. A znate koliko dragi moji umirovljenici ako gledate u ovom članku piše o umirovljenicima? Niti pola rečenice. Sve što piše što će ministarstvo rada i mirovinskog sustava što se tiče umirovljenika piše sustav i politiku mirovinskog osiguranja. Dakle, to je ono sve što piše u obimu posla tog novog ministarstva. Niti jedne veze niti poveznice sa HZMO niti jedne poveznice sa kapitalnim fondom gdje je imovina hrvatskih umirovljenika, a isto tako niti jedne riječi sa je sa dobrovoljnim mirovinskim fondovima gdje su sredstva iz drugog stupa mirovinskog. To jasno ukazuje da su mnoga ministarstva i to je ono s čim želim završiti ovaj dio rasprave nastala zbog toga da bi se zadovoljili stranački apetiti za foteljama. To je činjenica. Jer čemu inače ovakva ministarstva? I ono što je vrlo interesantno u prelaznim i završnim odredbama se kaže što će nestati, tko će preuzeti čije poslove. I onda je ovdje vrlo interesantna stvar kaže se da će se osnovati državni ured za upravljanje imovinom, a mi imamo Agenciju za upravljanje za državnom imovinom gdje je kompletna državna imovina, dakle bivši Fond za privatizaciju i bivši Državni ured za imovinu. E sad, ako se osniva novi Državni ured za imovinu onda je logična stvar da u prelaznim i završnim odredbama se bar naznači što će biti sa tim …/Ne razumije Agencijom za upravljanje državnom imovinom. Jer gledajte, ako to ne naznačite ovdje sutra ćete imati sukob interesa, imat ćete Agenciju za upravljanje državnom imovinom koja postoji, koju niste ukinuli i imate novoosnovani Državni ured za imovinu. Tko će od njih biti taj tko će upravljati državnom imovinom ja ne znam, ali vi ćete vjerojatno na to morati odgovoriti jer vi ćete upravljati. Da je ovaj materijal napravljen ad hoc, da je ovaj materijal koji zadovoljava političke potrebe za funkcijama je činjenica i amandmani koje ste podnijeli na klupe, vi koji ste predložili ovaj materijal, dakle materijal koji je nastao na brzinu, koji nije realan odraz stanja u Hrvatskoj, materijal koji ne akceptira sve probleme u kojima se Hrvatska nalazi jer da akceptiramo te probleme onda vjerojatno ministarstvo na čelu kojega se predviđa da bude gospodin Čačić ne bi bilo tako okljaštreno kao što je okljaštreno, ali bi se isto tako predvidjelo jasno što se misli sa energetikom i što se misli sa industrijom. Da li Hrvatskoj danas treba više Ministarstvo gospodarstva ili nam treba Ministarstvo energetike i industrije. Ja mislim da s obzirom da Državni ured za upravljanje imovinom nama lagano Ministarstvo gospodarstva je nešto što odumire jer ono kad država nema u svojoj imovini velike gospodarske potencijale nego to ima nešto drugi onda logična stvar da ima Ministarstvo onoga gdje Hrvatska ima sutra perspektivu, a to je prije svega energetika i industrija ili trgovina. Također, definitivno je da ćemo se ovdje svi složiti da uredi državne uprave koji su po terenu i koji izazivaju dosta veliko nezadovoljstvo hrvatskih građana, to je bilo i 2004. i 2005. i sve to vrijeme političke opcije se mijenjaju, međutim nažalost uvijek neki dole pojedinci pojedinci da tako kažem nekoga koče sa građevinskom dozvolom godinu dana itd. nečim drugim, međutim ovdje uopće nije spomenuto što će se napraviti sa tim institucijama kojima je odsječena glava i koje nemaju poveznicu praktički s nikim. Ne može biti ministar uprave nadležan za organ nekakve državne uprave koji je u nekom gradu, a koji radi posao ministra graditeljstva. graditeljstva. Totalno nelogično. A da li ministar graditeljstva ima nadležnost nad njim, nema. I ako to ne riješite i ako to ne uspostavite kako treba onda će građani biti nezadovoljni sa funkcioniranjem državne uprave jer građani ne mogu doći u ministarstva po svoje potrebe, ali za izdavanje građevinske dozvole oni dolaze u te urede. Ima gradova gdje to sjajno funkcionira, ima gradova gdje je to katastrofa. Ali onaj tko bi to trebao nivelirati i tko bi to trebao posložiti je neko ministarstvo. Toga ovdje nema. Vidjet ću što će sutra pisati u programu. EU fondovi. Drago mi je da je taj dio došao u resor kolege Grčića, međutim nije mi drago ono što sam vidio da mnogi imaju EU fondove kod sebe. Ako ta tematika, to područje ne bude pod jednom komandom nažalost iskorištenje EU fondova će biti vrlo malo. To je činjenica, a to je ono što govorim da se mnoga ministarstva preklapaju. I pogledajte, vidjet ćete da mnoge nadležnosti, osobito u ovom gospodarskom dijelu se preklapaju iz jednostavnog razloga što bi svak htio uzeti novce iz tih EU fondova. Međutim ti novci se ne poklanjaju, te novce ćemo morati zaradit sa dobrim projektima. I zato je upravo bitno da nijedan čovjek, bez obzira tko je to, koordinira s tim a da svi ostali usmjeravaju prema njemu onaj svoj dio koji im pripada. Onda će one 2,5 milijarde koje su za kohezijske i strukturne fondove imati vrlo visoki postotak iskorištenja. Ako to ne napravimo ovako, a nažalost prijedlog Vlade, novi ustroj Vlade nije tako predviđen onda neće biti dobro. Zašto, zašto to govorim? Pa govorim iz razloga što oni koji su to objedinjavali, Središnji ured za državnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije se praktički seli u Ministarstvo regionalnog razvoja. Šta je s onim odjelom koji je bio u Ministarstvu financija, šta je s Agencijom za ugovaranje? Oni su bili ključni koji su trenirali i koji su se izučili za povlačenje novaca iz pretpristupnih fondova. Gdje ćete njih staviti? Ako ostanu u zraku visiti onda ovaj dio koji ide kod kolege Grčića neće biti nigdje. Dakle ponavljam, puno ministarstava da bi se zadovoljilo puno fotelja, puno preklapanja poslova koji nažalost neće nuditi efikasnost i to je razlog zašto naprosto ne možemo podržati prijedlog ovih zakona. I molio bih još jedanputa iz čistog poštovanja prema kolegama koji su nosile, iznesli najveći dio tereta u pregovorima za Europsku uniju proteklih 8 godina da ih ne etiketirate jer većina tih ljudi nije ni u jednoj političkoj stranci, izuzetno su stručni i sposobni. Ako ne vjerujete meni, pitajte ljude iz Europske unije. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. S ovime smo završili raspravu po klubovima zastupnika Hrvatskoga sabora. Za riječ se javio predstavnik predlagatelja, poštovani zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. **Bauk, Arsen

sadašnja zakonska rješenja prepisali iz sadašnjeg zakona, ali na tome ćemo raditi i već je sada radna skupina Ministarstva uprave pripremila neka rješenja koja ćemo pogledati. Što se tiče plaće, da mi vrlo jasno kažemo. Ako je dosad nešto radilo 60 ljudi, a sad će raditi 20 ljudi onda je tu ušteda za otprilike 2/3 bez obzira što će tih 20 ljudi imati koeficijent za 0,5 veći nego što je bilo dosad. I ako je nešto dosad radilo 150 ljudi, a sad će radit 90 ljudi otprilike, u prosjeku, onda je tu također ušteda, bez obzira da li je koeficijent nešto veći. Inače koeficijent 4,26 kad usporedite s ovim 5,27 treba uvećati za 0,42 jer je osnovica 10% razlike. I tako da bi samo na toj razini ušteda iznosila 22 milijuna i 800 tisuća kuna na godišnjoj razini. Rekao je gospodin Grubišić da to nije puno pa evo kada bi svaki dan donijeli rješenja koja bi uštedila 22 milijuna i 800 kuna to bi na godišnjoj razini bilo 9 milijardi. Toliko, hvala. Josip (SDP)** Hvala lijepa predstavniku predlagatelja. Nastavljamo sa raspravom. Ispričavam se, imamo ispravak netočnog navoda. Poštovani zastupnik Šuker Ivan. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Kolega Bauk, ja ne znam kako vi mislite, govorim o ministarstvu koje znam kako funkcionira, smanjiti broj pomoćnika ministara ako oni moraju biti na čelu uprava, a te uprave naprosto ministarstvo ne može funkcionirat bez njih. To je jedna stvar. Ali pustimo da, recimo da je ova vaša matematika o.k. i da je negdje na pola puta s obzirom zbog povećanja koeficijenta. Ali imate nešto drugo što ste zaboravili. Imate 5 novih ministarstava. Ta ministarstva iziskuju niz troškova od ministarskog. …/Upadica Ako se ne varam, oprostite, ako se ne varam gospodin Bauk je rekao da će biti ušteda 25 milijuna. Ja ispravljam da to nije tako i elaboriram svoj ispravak. …/Upadica Leko: Dobro./… Ja nisam od onih koji pričaju na pamet. Prema tome, ako dodate pet novih ministarskih plaća, ako dodate sve ono što ide uz jedan kabinet onda ćete vidjeti koliko je to novaca. (HDZ)** Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, dame i gospodo saborski zastupnici. Ispravljam također ovaj isti navod da će se uštediti 25 milijuna kuna. To nije istina iz činjenice što već sada u ovom predloženom ustroju imamo činjenicu da imamo znači više ministarstava, da smo mi do sada imali 60 državnih tajnika i 16 ministara i da već ovaj predloženi sustav prelazi preko 100. Znači, imamo 20 ministara, 20 zamjenika i 80 pomoćnika. To je već 120 dužnosnika. A istovremeno ravnatelji uprava sadašnjih ostaju unutar sustava. Oni ne idu nikamo, nemaju godinu dana. To su službenici koji su unutar sustava i bili i svi su redom apolitične osobe, tj. nisu članovi ni jedne stranke. Ovo je možda bio najbolji način da ih se riješi, ali ovo je klasična politička čistka. Ljudi koji su nosili ovaj sustav, do sada pogotovo ulazak u Europsku uniju i sve one pregovore, a sada će se vratiti na nešto nižu plaću jer moraju ostati u sustavu. Njih se ne može razriješiti i maknuti. …/Upadica Leko: Hvala lijepa./… A mi ćemo imati puno, puno skuplji sustav i to ćete vrlo brzo vidjeti i puno neučinkovitiji. Hvala lijepa. Sljedeći ispravak netočnog navoda poštovana zastupnica Ana Lovrin. u ime predlagatelja gospodin Bauk je rekao da nešto što je do sada radilo 60 osoba sada će raditi 20. To je netočno. Sada će raditi to 20 zamjenika ministara plus 80 pomoćnika koji su dignuti na rang državnog dužnosnika sa plaćom koju je do sada imao državni tajnik, a plaća zamjenika ministra povećana je u odnosu na plaću dosadašnjeg državnog tajnika. Dakle, od uštede tu nema ništa. treba ponoviti. Ova 153 ravnatelja uprave koji su državni službenici imenovani temeljem javnog natječaja morat će ostati u sustavu a bit će dovedeno novih 80 pomoćnika. Hvala lijepa. Idemo dalje sa pojedinačnom raspravom zastupnika. Prvi za riječ Davor Stier. Hvala lijepa. **Stier, Hvala poštovani potpredsjedniče. I evo s obzirom da sad po prvi puta uzimam riječ i moje čestitke vama i svim kolegicama i kolegama. razlog ključan zbog kojeg ne mogu podržati ovaj paket zakona jest što u biti on sprječava reforme. On ima jedan izraziti antireformski zapravo smjer. Mislim da se svi moramo tu složiti da kad smo i u procesu pregovora sa Europskom unijom spominjali da je potrebna reforma državne uprave to je bio upravo smjer depolitizacije i profesionalizacije državne uprave. I upravo zbog toga se promijenio zakon. Ukinuta je pozicija pomoćnika ministra kao politička funkcija i uvedeni su ravnatelji. Sada umjesto da se ide dalje u profesionalizaciji, jer to jest jedan proces, reformski proces. I ja sam očekivao i od nove vladajuće većine da će upravo tim smjerom ići dalje. Jer naravno da se svaki sustav može dodatno poboljšati. Umjesto da smo takav prijedlog dobili danas na klupe mi smo dobili jedan prijedlog koji nas vraća unatrag. Dakle, ide se ponovno na uvođenje jedne kategorije gdje će uprave voditi ljudi koji su politički podobni, a ne oni koji su sposobni. I u tome jest bit problema. Evo i ja sam dolazim iz sustava državne uprave i sjećam se pogreške koje su napravljene i 2000. kad su na primjer u Ministarstvu vanjskih poslova smijenjeni većina pomoćnika ministara, neki su ostali i onda su po stranačkom, partijskom ključu imenovani pomoćnici. Međutim, pokazalo se evo i tu i kolega Picula možda mi može potvrditi, pokazalo se da upravo oni najistaknutiji pomoćnici su bili oni koji su ostali, koji su imali stručno znanje Vladimir Drobnjak, Joško Paro. Dakle, ljudi koji nisu bili po stranačkom ključu. I umjesto da mi idemo dalje u afirmaciji takve jedne reforme, profesionalizacije državne uprave, daljnje reforme državne uprave mi se vraćamo sa ovim prijedlogom unatrag u politizaciju. I nekorektno je doista ravnatelje proglasiti ovdje nepodobnim, političkim i onda ih smijeniti da bi mogli doći politički podobni. To nije kriterij kojim bi se trebali rukovoditi. što se tiče pravne stečevine nema tu jednog rješenja koji je jednostavno isti za sve zemlje. Međutim, jest i preporuka i trend u Zapadnoj Europi da se ide u dodatnu profesionalizaciju državne uprave a ne u politizaciju. Dakle, upravo suprotno od onoga što većina ovdje predlaže. Ali puno važnije od onoga što će Bruxelles reći je to što će hrvatski građani reći. Dakle, mi ovim prijedlogom moramo hrvatskim građanima reći opet će na čelu uprave biti ljudi koji su na to mjesto došli zbog toga što su pripadnici vladajuće vladajuće stranke. E to nije dobro i zbog toga ne mogu podržati ovaj zakon. Hvala vam. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeći je zastupnik, a imamo jedan, ispričavam Dobro, dobro. Polako. Imamo jedan ispravak netočnog navoda poštovani zastupnik Davor Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani potpredsjedniče Sabora, ispravit ću jedan netočni navod koji se cijelo vrijeme provlači ovdje, a to je politizacija ovih funkcija. Ovaj Ovaj prijedlog upravo ide u smjeru jasne podjele političkih i onih funkcija koje nisu političke. Imenovanje ravnatelja na javnim natječajima, na falsificiranim javnim natječajima je dio političkog političkog namještanja procesa. To treba nazvati jasno i glasno pravim imenom. Ovaj prijedlog ide upravo u smjeru razdvajanja političkog dijela od onog stručnog kompetitivnog dijela. Gospodine predsjedavajući mislim da ste vi povrijedili Poslovnik. Ako dozvolite ovakvu retoriku, onda će se ovaj Sabor pretvoriti u kaos. Gospodine Bernardić premladi ste da bi na ovakav način vrijeđali i neću iskoristiti težu riječ. **Leko, Josip (SDP)** …/Govornik

Svehrvatski interes doći će do izražaja, samo polako, svih građana i sviju, samo polako. Po Poslovniku pa ćemo riješiti sve. Kolega Davor Bernardić se javio da je netko povrijedio

ja bih rekao za raspravu. Ljudi držimo se toga. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Završimo sa povredama. Idemo sa konstruktivnom raspravom, osjećat da je pred nama. Sljedeći govornik je poštovani zastupnik Josip Salapić ili Salapić. **Salapić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Ono što bi danas rekao prvo za vas zastupnike koje ste trenutno većina u ovom Visokom hrvatskom domu a proveli smo zajedno s nekima od vas dvije i pol godine u po meni ključnim trenucima za Hrvatsku, za završetak pregovora za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, donijeli smo niz zakona koji su promijenili put i sudbinu Hrvatske za koje sam siguran da je Vlada Hrvatske demokratske zajednice učinila najviše. Ja sam osobno kao zastupnik razočaran sa nekima od vas, sa vašim podsmijavanjem danas, gledanjem u čudu i sa omalovažavanjem svega onoga što smo u 17 godina vladanja u Hrvatskoj mi učinili. Vi ste kolegice i kolege imali za to pune 3 godine i niste uspjeli održati vašu koaliciju, brzo ste izgubili vlast. Ono što vam želim poručiti danas na početku ove, trebala je biti svečana sjednica, očekivao sam od vas da ste se dobro pripremili za zakone koji su ključni za ustroj vaše sutrašnje nove Vlade, čekali ste to punih 8 godina, …/Govornik se ne razumije./… ste nove demokratske standarde, najavljivali ste jedno političko kulturno i uljudno ponašanje, najavljivali ste da ćete se sa ljudima odnositi potpuno drugačije nego ono što ste nas po meni lažno i često ovdje napuštajući sabornicu krivo optuživali, očekivao sam od vas da ste jedna ozbiljna koalicija koja je dobila povjerenje hrvatskog naroda zato što ste imali program. Vaš europski duh danas je pokazao da vi nemate ništa. **Leko, Budem se ja usmjerio. To je suština. Ja pričam o. …/Upadica se ne razumije./… Gospodine potpredsjedniče, kad smo mogli dobiti 5 minuta prije saborskih odbora niz set ovih zakona, ja imam uvod za zakone koje ću reći da ih ne podržavam, pa dajte mi dozvolite da slobodno govorim, jer ja nisam nikoga osobno povrijedio, dajem svoje političko stajalište za ono što smatram da nije dobro. Doći ću ja do ovih zakona, imam 10 minuta. Hvala lijepo. sjednice odbora ste dostavili ove zakone nama na dnevni red i očekivali ste da vam damo potporu za to. Za početak radi se o ljudima, o ljudskim sudbinama, o njihovim obiteljima, o njihovoj djeci koja će za dva dana slaviti Badnjak i koja dobivaju plaću iz državnog proračuna, iz hrvatske blagajne, iz onoga što su svojim porezima i doprinosima dali za ovu Hrvatsku. I ne zaboravite jedno, ne radi se o brojkama, da li će nešto funkcionirati sa 60 na 20 gospodine zastupniče Bauk to ćete vidjeti u praksi. Ne možete vi to znati kad niste imali iskustva da to radite i vodite, to ćete tek saznati kad budete počeli raditi. Za, recimo za mene sam siguran da to neće funkcionirati, neće funkcionirati zbog toga što ove zakone, ovih 5 zakona koje ste danas predložili smatram vašim političkim dogovorima, smatram uhljebljavanjem foteljama, izmišljanjem novih zvučnih naslova ministarstava za koje sam kao pravnik siguran da dobro zvuče, možda po zvuku, ali po praksi će sigurno imati problema. Morali ste zadovoljiti svoje koalicijske partnere, morali ste zadovoljiti koaliciju koja je s vama sudjelovala na izborima, morali ste uhljebiti nove ministre, morali ste proširiti ministarstva, morali ste kao fol pod navodnicima ukinuti državne tajnike, radna mjesta koja su naši državni tajnici u najtežim trenucima za Hrvatsku pošteno odradili. Smatram pošteno i smatram da se sa tim ljudima ne možete ponašati kao da se radi o krumpirima, o vrećama, nego se radi o časnim, poštenim i školovanim ljudima. To što su oni članovi Hrvatske demokratske zajednice, to je naš ponos, i mi ćemo te ljude držati u našoj stranci na način kako mi najbolje znamo i umijemo. To nije zadatak vas iz SDP-a, ja govorim o našima, bilo je naših koalicijskih partnera, ja se svima koji su svoj posao časno i pošteno odradili zahvaljujem, a dokaz toga kvalitetnog rada je potpisivanje pristupnoga ugovora za Hrvatsku 9. prosinca, a vi se kolegice i kolege zastupnici možete podsmijavati, možete to omalovažavati, ja to smatram pošteno i dobro odrađenim poslom i o tome će govoriti naši građani, oni koji prate i koji će pratiti vaš rad. Za ono što ste nazvali racionalizacijom, ja to smatram politikantstvom, jer ste na način da ste uvaljujući ove zakone u hitnu proceduru, bez da ste to na pošteni način i kvalitetno obrazložili, bez da ste nam dali materijale, bez da ste zastupnike pripremili za rad ovdje u Hrvatskome saboru, nešto ste uvalili što mislite da će preko noći proći. Ja vam poručujem sa ovoga mjesta kao zastupnik da ćete imati problema u takvim prijedlozima zakona jer nije nas 47 zastupnika HDZ-a i koalicije sa našim drugim zastupnicima vam tu otvoreno i jasno poručujemo bit ćemo konstruktivna oporba. Tako smo se danas ponašali na Odboru za zakonodavstvo, sa kojega smo pod navodnicima istjerani, jer smo morali izići, jer smatramo da takvo ponašanje, bili ste previše nervozni, nestrpljivi i niste mogli dočekati da dođete ovdje u Hrvatski sabor pa smo mi zastupnici koji smo se ja smatram kulturno ponašali morali napustiti svoje radno tijelo, svoje radno mjesto, jer smo se u trenutku osjećali da smo se našli u nekakvoj kaznionici gdje se netko sa visine prema nama bahati. E to zaboravite. Nas su izabrali naši birači, nas su izabrali građani Republike Hrvatske i mi smo i kao oporba odgovorni i ponosno i časno ćemo raditi svoj posao. Za ove zakone koje ste predložili smatram da neće biti dugoga vijeka, i gospodine gospodine Bauk siguran sam da ćete poslije 15. siječnja se ponovo naći ovdje sa obrazloženjem izmjena i dopuna ovih zakona, a da li je to dobro prosuđivat će javnost i prosuđivat će oni ljudi sa čijim ste prijedlozima zakona možda vi uništili nečije životne sudbine, pa malo dajte razmislite o tome, jer ja vam predviđam ako ovako kako ste danas počeli voditi Hrvatski sabor, kako ste se danas predstavili nećete doživjeti ni one tri godine koje ste imali nego puno, puno manje. Hvala lijepo.

sljedeći za riječ javio se poštovani zastupnik Frano Matušić. Pa ja mislim da odmah možemo reći na početku da se ne radi ni o kakvom smanjenju financijskih izdataka nego se radi o povećanju. Koji su argumenti za ovaj stav? Argumenti su sadržani u sljedećem, naime sasvim je jasno da ravnatelje o kojima je danas ovdje riječ da će ih zamijeniti pomoćnici ministra. Nećete moći izbaciti ih sa posla jer u tom slučaju bi se vjerojatno dogodilo ono što se dogodilo kad ste na nezakonit način izbacili s posla 3,5 tisuće policajaca i još neke druge zaposlenike koji su na sudu kasnije dobili tužbama pa ih je sljedeća vlast, ona HDZ-ova, morala vratiti na posao, isplatiti odštete itd. Isto bi se dogodilo sad u ovom slučaju. Dakle, zanemarujete činjenicu zanemarujete činjenicu da ravnatelje nećete moći izbaciti s posla tek tako. Da ćete im morati osigurati radna mjesta u sustavu sukladno njihovoj stručnoj spremi. kolega Bauk kad govorite da ćete uštedjeti 25 milijuna vi obmanjujete javnost. Vi ne smanjujete niti državne dužnosnike, vi povećavate državne dužnosnike, vi povećavate one koji dolaze po političkom ključu, a smjenjujete one koji su došli po profesionalnom ključu, odnosno javnim natječajem nikakvim falsificiranim natječajima kao što se to ovdje usudi tako bezočno govoriti kolega Bernardić. Jer ukoliko on posjeduje bilo kakvo saznanje da je riječ o falsificiranim natječajima ja ga molim da odmah pođe u Državno odvjetništvo i da prijavi one za koje on smatra da su falsificirali javne natječaje temeljem kojih su ovi ravnatelji došla na svoja radna mjesta. U sklopu programa o kojem je riječ je već kolega Stier govorio, a koji se odnosio na učinkovitost i poboljšanje rada državne uprave na način da se ona profesionalizira i da s oslobodi političkog utjecaja i političkog tereta. Dakle, jedan korak koji je napravljen naprijed u tom smislu istina ne postoji ni paralelna stečevina koja bi nas obvezivala da to na taj način radimo, ali su postojale direktive koje su jasno kazale da se takav posao treba odraditi i za to smo dobili podršku i međunarodnih europskih institucija i Europske komisije. Znači, vraćamo se korak unazad, te ljude koji su došli na taj način, koji su došli u procesu koji je pratila Europska komisija mi njih sad želimo razriješiti, želimo ih maknuti maknuti sa njihovih pozicija na koje su došli na način kako je to zakon propisivao nikakvim falsificiranjem i na njihova mjesta staviti podobne političke ljude koji će onda naravno po političkim kriterijima isključivo upravljati tim institucijama za koje smo se nadali da smo ih profesionalizirali jer se to doista i dogodilo. Dakle, ovo je jedan ogroman korak unazad koji je istovremeno i veće opterećenje za proračun. A to ćete vidjeti kad budemo razgovarali o proračunu, kad budemo donosili proračun vidjet će se jasno da u tom dijelu neće biti smanjenje jer ne može biti smanjenja. Kolega Bauk kaže 25 milijuna kuna će se ovaj smanjiti izdaci za plaće. Neće kolega, računajte sve te ravnatelje kojima morate osigurati radna mjesta prema njihovoj stručnoj spremi. Dakle, visoka stručna sprema su svi oni računajte i na sve nove izdatke koje dobivate postavljanjem podobnih kadrova, dakle pomoćnika ministara, kojima inače podižete plaću na razinu državnih tajnika, a zamjenike ministara nagrađujete s još većim plaćama nego što to danas državni tajnici imaju. Prema tome, neće doći ni do kakvog smanjenja i ni do kakve uštede. To je činjenica koju treba znati hrvatska javnost, a bit će sasvim jasno razvidna iz proračuna kojega ćemo raspraviti u sljedećem razdoblju, dakle za sljedeću 2012. godinu. Dakle, ovaj korak unazad koji radimo na ovaj način ja mislim da će donijeti samo loše i već se korigirao i broj. Netko je spominjao broj od 80 pomoćnika ministara koji će zamijeniti ravnatelje, međutim maloprije kolega Bauk u svom nastupu kaže 90. Znači već je tijekom ove rasprave u sat, sat i pol vremena već je broj skočio sa 80 na 90. Vjerojatno će onog trena kad se ustroje nova ministarstva, kad se vide potrebe vjerojatno će taj broj skočiti na onoliki broj koliko je bilo i dosada ravnatelja da bi ta ministarstva uopće mogla funkcionirati i da bi te uprave mogle funkcionirati. Prema tome, riječ je o duplo većem broju dužnosnika i riječ je o povećanju sredstava koja će se trebati izdvojiti i za njihove plaće i za sve ono što njima pripada. Nadalje, ja mislim da je ovdje već jasno rečeno da sama činjenica da se povećava broj ministarstava na 20 dovoljno govori za sebe. Naravno da je riječ o tome da želite zadovoljiti sve apetite članova koalicije. Nitko vam to pravo ne osporava. Samo to ne možete obrazlagati na način na koji to obrazlažete. Tu nije riječ o efikasnijoj državnoj upravi, odnosno efikasnijim ministarstvima nego je riječ o povećanju broja ministarstava temeljem vašeg političkog dogovora, temeljem raspodjela funkcija, temeljem onoga što ste potpisali potpisali u vašem koalicijskom ugovoru i to je razlog povećanja broja ministarstava. Naravno da će to rezultirati povećanjem troškova države, povećanjem troškova ministarstava. Pa naravno negdje moraju i sjedati, negdje neki ljudi moraju se zaposliti da bi obavljali posao u tim ministarstvima. I naravno da je riječ o raspodijeli fotelja i to jasno i glasno recite. Nitko vam ne odriče to pravo, ali nemojte se skrivati da sa tim potezima da će zapravo biti jeftinija državna uprava, odnosno da će ministarstva biti efikasnija itd., da ćete na taj način postići veću efikasnost. Nećete postići veću efikasnost, postići ćete zadovoljenje političkih apetita i to je činjenica. Međutim, evo sad kad se kolega Mimica vratio budući je on obrazlagao u ime kluba, zanimao bi me ovaj Odbor za europske poslove koji se O čemu se tu radi? Po mom mišljenju čini mi se da je to neko nadzorno tijelo koje bi trebalo biti nadzorno tijelo Ministarstvu vanjskih poslova, vanjskih i europskih poslova. Je li to kontrola kolegice Pusić? Možda im ne vjerujete pa onda ustrojavate neki Odbor za europske poslove u Vladi, ali o čemu se radi? Očigledno je riječ o jednom paralelnom tijelu, po nama čini mi se potpuno nepotrebnom. Jer ako postoji Ministarstvo za vanjske i europske poslove onda ne vidimo razloga da postoji nekakav Ured za europske poslove u Vladi. Pa pretpostavljam da je riječ doista o nekakvoj uzajamnoj kontroli unutar vaše koalicije, očigledno je riječ o povjerenju unutar vas samih. Ja mislim da je dovoljno ovo reći i mislim da su već kolege druge aspekte ovih izmjena Zakona rekle, ali nije potrebno doista sakrivati se iza nekih formacija koje ne odgovaraju istiniti kao što je formacija o tome da će se ušteda od 25 milijuna postići ili da će biti efikasniji rad ministarstava, na ovaj način sasvim sigurno da to nije istina i da to ne odgovara činjenično stanje. Hvala lijepa kolega. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika Hrvatskog sabora isteklo vrijeme u 19 i 35 za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta, dakle pojedinačnu raspravu zastupnika. Sljedeća za riječ prijavila se poštovana zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo, već je uglavnom sve opširno rečeno, ja ću vrlo kratko govoriti. Dakle, ovaj set zakona o kojima sada raspravljamo u kojima se uređuje ustroj državne uprave pa i Vlade naravno, da je pravo svake političke opcije koja ima parlamentarnu većinu da uredi resore onako kako ona misli da će na najučinkovitiji način provesti sva svoja predizborna obećanja ali jednako tako svoj predstavljeni predizborni program i to nitko nikome ne odriče, ali onda to tako treba jasno i glasno reći pa i to da u koaliciji u odnosima snaga pri izboru izvršne vlasti također treba kao što sam rekla zadovoljiti, ne bih ja rekla apetite to možda grubo zvuči, ambicije kojima ljudi žele ući u izvršnu vlast da bi se potvrdili i da bi provodili ono za što se oni u političkom smislu zalažu. Evo vidimo netko je rekao da se dijele fotelje, ali ja sada vidim da se tu više ne dijele fotelje nego stolice jer fotelje više ne mogu obzirom na porast broja ministarstava da fotelje više ne mogu stati u ove redove pa su se našle nešto manje stolice da bi svi stalo. Ovo što mislim da je zaista šteta i da smo krenuli u jednom dobrom putu depolitizacije državne uprave, na kraju krajeva kolega Stier je rekao da nema Europskog acquisa, točno je nema stečevine ali trend je i dobra je praksa Europska da se državna uprava depolitizira. U tom smislu smo i mi u ispunjavanju mjerila, premda to nije bila tvrda pravna stečevina ali mi smo sami rekli da način na koji ćemo ispuniti mjerilo i depolitizirati državnu upravu jest i ovaj Zakon koji smo donijeli, a donijeli smo zakon po kojemu pomoćnici ministra nisu dužnosnici državni već su oni profesionalni državni službenici koji se imenuju temeljem javnog natječaja. Kolegi Bernardiću bih rekla, nema ga i to mi je žao, premlad je da tako olako etiketira ljude, mogu reći u najmanju ruku da je bilo vrlo nepristojno o falsificiranim natječajima, ja osobno sam se našla uvrijeđena, i zato mislim da ste ga trebali opomenuti jer sam provodila u Ministarstvu kao i niz kolega te javne natječaje, ako netko sumnja da su oni falsificirani, da je bilo zloporabe položaja i ovlasti onda o tome treba to prijaviti u nadležno tijelo koje će to istražiti a ne ovako olako etiketirati. olako etiketirati. Da sada vidimo koliko je to demokratski nazadak, dakle, do sada je po sadašnjoj legislativi imenovanih dužnosnika bilo 16 ministara i 60 državnih tajnika to su znači 76 političkih imenovanja. Prema ovom zakonu se predlaže 20 ministara, 20 zamjenika i 80 pomoćnika ministara, to je 120 političkih imenovanja, dakle, potpuno suprotno sugestijama i Svjetske banke i Europske unije pa na koncu ne toliko nije važno te sugestije koliko je važno to što smo obećali građanima dakle daljnja demokratizacija, depolitizacija i prije svega profesionalizacija državne uprave do najsloženijih poslova u državnoj upravi. I onda to treba Hrvatskim građanima jasno reći da ste vi poželjeli maknuti ona 153 ravnatelja uprava koji su imenovani temeljem javnog natječaja, izbor je izvršila Hrvatska vlada. Moram reći da neki od ljudi koji su po tim javnim natječajima izabrani su neki pomoćnici ministara imenovani politički pomoćnici ministara recimo iz SDP-ove Vlade i toliko o tim političkim izborima, vi sigurno znate po resorima gdje toga ima. politička imenovanja na 120, podignuli smo plaće do sada zamjenicima, novim zamjenicima ministara, njih 20 više nego su imali dosadašnji državni tajnice na koje smo toliko čuli objeda, svih tih 80 pomoćnika imat će plaću koliko je imalo do sada 60 državnih tajnika, dovest ćete još 20 novih visokih plaća u državnu upravu i usput ćete ona 153 izabrana izabrana ravnatelja na javnom natječaju morati zadržati na sustavu državne uprave iz razloga što su to državni službenici i po Zakonu o državnim službenicima na to imaju pravo. Dakle, Hrvatski građani moraju jasno znati da će od sutra od kada stupi na snagu taj zakon, u državnu upravu biti dovedeno novih 80 ljudi sa plaćama državnih tajnika, uz sve ove postojeće biti će dovedena nova 4 ministra i 20 zamjenika ministara, prema tome, vidjet ćemo i kroz proračun ali uštede od ovih 25 milijuna kuna o kojima se govori apsolutno neće i ne može biti. I još nešto, pitam toliko je bilo govora o tome o tome da su temeljem tih javnih natječaja, da to zapravo nisu pravo depolitizacija jer jest doduše da su bili javni natječaji ali ih je izabrala hrvatska Vlada. A pitam vas sada što će manje politički biti kada za bilo kojeg djelatnika u Ministarstvu se raspiše natječaj a tko će izvršiti izbor, pa ministar u ministarstvu. A tko je ministar ako ne politička osoba koja je član Vlade kao što je Vlada bilo tijelo koje je to izabrala. Dakle, nema tu nikakvog govora o uštedi, ima govora o onome što je legitimno pravo svake političke većine i svake nove vlade da ustroji vladu i državnu upravo onako kako ona misli da će najučinkovitije provesti svoj program, ali nemojmo govoriti o uštedama, nemojmo govoriti o nekakvim demokratskim naprecima kada se radi zapravo o povećanju troškova i radi se o jednom bez presedana demokratskom nazatku. Hvala. Imamo jednu repliku, poštovani zastupnik Đakić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo kolegica Lovrin je opisala sve bitne detalje ovog prijedloga zakona i mislim da je jasno očitovala se o tome da neće biti nikakvih povećanja. Ja bih samo htio nadopuniti da ovih 20 novih ministarstava zasigurno nedostaje još jedno kako bi plan koji je bio ponuđen hrvatskim građanima bio potpun, plan 21 bi bio tada cjelovit. Sa 21 ministrom, sa 21 ministarstvom i to bi bilo ono o čemu se govorili u predizbornoj kampanji. Vjerujem da je puno ljudi zabrinutih i zatečenih ovakvim načinom koji ovo izvanrednoj sjednici trebao biti predmet donošenja ovakovih zakona koji ne idu u cilju svih onih težnji koje smo učinili kako bi europski demokratski sustav funkcionirao u RH. Zasigurno je vidljivo da zatečenost i zabrinutost tih ljudi koji su ostali u ministarstvima, a bili su iz prijašnje Vlade, neki su kvalitetni koji su članovi i SDP-a bili i nikada nisu bili taknuti nego su radili svoj posao kako to je tražila struka od njih i siguran sam da tako ih puno postoji i u ovim novim ravnateljima koji su došli kao nestranački i da su svi skupa činili jednu cjelinu poboljšanja rada i napretka u RH. Stoga smatram da fali još jedno ministarstvo i da bi ga trebalo što prije formirati. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, ovime smo iscrpli iscrpli raspravu o svih 5 prijedloga zakona o kojima smo zajednički raspravljali, sada prelazimo